Nastavljamo sa popodnevnim radom. Pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Evo ga pred nama je svakako zakon koji nije ukras kao što je govorila oporba, povlastica ove oporbe jest neodlučnost i neodgovornost jer oni drugo i ne znaju pa su i ovaj Zakon o zaštiti okoliša i ovaj Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o svjetlosnog onečišćenja pokušavali degradirati, ali za ovu Vladu i za Hrvatsku ovaj Prijedlog zakona nije politikanstvo jer ova Vlada nema vremena se baviti takvim stvarima. I upravo ovim Prijedlogom zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja pokazuje se odnos Vlade prema zdravlju prirode, odnosno ljudi, flore i faune. Kolegice i kolege prije, u prethodnim raspravama naglasili su zbog čega je trebalo doći do izmjena ja ću se samo malo osvrnuti možda je dobro senzibilizirati i kolegice i kolege u Saboru ali one ljude koji slušaju možda ovaj prijenos. Ptice se ne gnijezde u osvijetljenim prostorima, selice gube orijentaciju bez zvjezdanog neba, jarka svjetlost ih zasljepljuje te se mnoge sudaraju s raznim građevinama. Godišnje više ptica strada zbog svjetlosnog zagađenja nego zbog ostalih ekoloških katastrofa. Zbog hormonskih poremećaja gnijezde se prerano ili u jesen. Nekim pticama nedostatak noći godi, pa imamo eksplozije broj vrabaca, čvoraka, vrana i galebova što je naročito veliki problem u urbanim sredinama odnosno gradovima. Mlade morske kornjače pravac mora nalaze putem odbljeska mjeseca s površine mora. Ako se u blizini nalazi javna rasvjeta kreću prema njom i završavaju najčešće pod kotačima ili kao plijen grabežljivaca. Tako je reprodukcijski ciklus nekih riba vezan uz obalu i utjecaj mjeseca, pa tako umjetna mjesečina koju mi stvaramo osvjetljenjem plićaka smanjuje ribi broj mrjestilišta, a ribarima se oduzima mogućnost opstanka. Probleme možemo vidjeti i kod kukaca, tako da mnogi stradavaju u blizini rasvjetnih tijela što dovodi do pražnjenja susjednih eko sustava. Loše riješena rasvjeta smeta i prometu, pa evo jedan primjer je da je Zakonom o sigurnosti prometa već 15 godina stoji da rasvjeta uz prometnice mora biti cut off. Stvarnost je potpuno drugačija svjetlo se nepotrebno rasipa u nebo, dio svjetlosti zasljepljuje vozače direktno a odbljesci sa mokrih cesta indirektno. Nagli prijelaz sa osvijetljenog na neosvijetljeno područje rezultira privremenim oslabljenjem vida što može dovesti do nesreća vrlo često i jedan primjer na žalost je takav kod Istarskog ipsilona. Također istraživanja pokazuju da umjetna rasvjeta utječe i na ljude, dolazi do poremećaja sna, životnog ritma, te različita druga oboljenja vezana uz to. Još jedino gdje možemo zvijezde vidjeti je samo u dijelovima Gorskog kotara, s Petrove ili Zrinske gore te sa Velebita. Preskočiti ću sada ovaj dio doista o mliječnom putu, kometima, zvijezdama i galaksijama i želim reći da u 2011. godinu ulazimo sa zatvorenim poglavljem 27. Okoliš, ali sa Prijedlogom zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja kojeg je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i kao nacrt predložilo ga Vladi, Vlada ga je prihvatila i poslala u ovu Saborsku proceduru. Odlučeno je da će Zakon ići u dva čitanja kako bi se dalo dovoljno vremena za kvalitetnu javnu raspravu. Zakon se donosi na temelju odredba Zakona o zaštiti okoliša i predstavlja provedbu programa gospodarskog oporavka u dijelu srednjoročnih mjera. Svjetlosno onečišćenje predstavlja promjenu razine i prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovanu unošenjem svijetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem. Svjetlosno onečišćenje rezultat je širenja urbanih područja sve veće površine zemlje pod javnom rasvjetom, osvjetljavanja prometnica, željezničkih pruga, luka, morskih i zračnih, kulturnih i športskih objekata. Svjetlosnim onečišćenjem nestaje noćna neba, gubi se noćna tama. Ta činjenica nije problem samo znanstvenicima, astronomima već svim živim bićima. I ona naravno remeti životni ritam što dovodi do brojnih posljedica. Svjetlosno onečišćenje kao pravni pojam unesen je u Hrvatsko zakonodavstvo prvi puta 2007. godine, zakon je pravni temelj za praktičnu obveznu provedbu niza standarda sadržanih u već postojećim Hrvatskim normama vezanih za područje načina korištenja električne energije i vezano za osvjetljavanja i rasvjetljavanja. Zakon je također značajan pravni okvir za utvrđivanje novih standarda o načinu rasvjetljavanja i osvjetljavanja javnih površina, korištenje javne rasvjete, te rasvjetljavanja različitih objekata, proizvodnih, uslužnih, stambenih i onih u izgradnji. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja obuhvaća mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor, u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti, te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljavanja. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja određuje se na temelju zdravstvenih, bioloških, ekonomskih, kulturoloških, pravnih, sigurnosnih astronomskih i drugih standarda. Cilj ovog zakona nije da Hrvatska bude noću u mraku već poticaj i promocija da se koristi kvalitetnija rasvjeta koja će biti ujedno biti jeftinija. Javna rasvjeta treba biti usmjerena prema zemlji tamo gdje je potrebna a ne prema nebu gdje nikome ne koristi. Dobra rasvjeta nije nužno prejaka i mora biti ciljana čim se štedi energija a to je doprinos i okolišu i financijama. Problem svjetlosnog onečišćenja moguće je bez uloženog truda i znanja bitno ublažiti, trebat će i vremena i financijskih sredstava ali u konačnici tu će se isplatiti. Već je 147 Hrvatskih gradova i općina uložila znatna financijska sredstva u ekološku rasvjetu. Vlada Republike Hrvatske sufinancirala je te projekte sa oko 40 milijuna kuna i tih 147 Hrvatskih gradova nisu gradovi kao što je rekao kolega Franić samo gradovi kojima vlada jedna stranka nego su to oni koji su imali dobre projekte. Prema podacima HEP-a u Hrvatskoj se godišnje za javnu rasvjetu utroši oko 270 tisuća kilovat sati za što jedinice lokalne samouprave uplate otprilike 116 milijuna kuna. Kada se ovaj Zakon implementira i kada se budu provele sve one mjere koje Zakon predviđa ušteda bi tada bila preko 50% Dakle, samo jedinicama lokalne samouprave provedba ovog zakona donijela bi uštede od oko 60 milijuna godišnje što znači da će se uložena sredstva i vratiti. S obzirom da implementacija ovog zakona zahtijeva znatna financijska sredstva i za operatere javne rasvjete i za jedinice lokalne samouprave predviđen je rok za usklađivanje od 7 godina i naravno podržavamo izlaganje gospođe Marine Matulović-Dropulić u svom dijelu ispred kluba HDZ-a kad je o tom govorila. i graditeljstva izradilo je ovaj zakon i on bi trebao stupiti na snagu 1. srpnja 2011. Ostavljen je rok od godinu dana ministarstvu za donošenje podzakonskih provedbenih akata. Vlada i ministarstvo pozvalo je i poziva i dalje znanstvenike i stručnjake za rasvjetu te proizvođače svjetlosnih tijela, zatim udruge koje se bave zaštitom okoliša i sve građane da se uključe u projekt uvođenja ekološke rasvjete i naravno, da sudjeluju u raspravi. Podržat ću i stoga ovaj zakon jer smatram da rasvjeta treba osvijetliti samo naše puteve i ulice, a ne noć pretvoriti u svjetlosnu moru za ljude, životinje i okoliš. Ovaj zakon također je u skladu sa Vladinim mjerama gospodarskog oporavka. Podržat ću ga jer je on i naglašena je energetska učinkovitost koja je tu imperativ, a podržat ću ovaj zakon jer ne želim da moji unuci pod pojmom mliječni put pomisle na čokoladicu milky way. I evo ga, svakako ću ga podržati zato što je ovoj Vladi imperativ i zaštita i zdravlje prirode, a tu kao što sam rekla je i zdravlje ljudi, zdravlje flore i faune i ova Vlada je svakako zainteresirana za sve ovo, a nema vremena se baviti politikantstvom jer je to povlastica oporbe. Hvala. Hvala. Uvaženi zastupnik Boris Matković je na redu. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo obzirom da sam možda bio iscrpniji nešto više jučer na odboru danas ću biti kraći i zadržat ću se samo na ovom dijelu koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave kao znakovitog činitelja u rješavanju dakle pitanja koja se odnose na javnu rasvjetu. biljnom, životinjskom svijetu i svemu onom što su govorili prethodnici ću preskočiti. Ali ono što zapravo treba istaknuti kad su u pitanju jedinice lokalne samouprave jeste da u biti su one najvećim dijelom i na njih se u ovom dijelu involviran je i na njih se i odnosi ovaj zakon u smislu obnove javne rasvjete i svih drugih objekata gdje se javna rasvjeta kao takva koristi. dakle sudjeluju prvenstveno u tome što je svakog dana sve izražajniji zapravo i veći udio u proračunima gradskim javna rasvjeta. Jasno je da taj problem treba pokušati prerasti. On se već započeo prerastati podatkom da je 147 gradova i općina u Republici Hrvatskoj pokrenulo pitanje obnove, uz pomoć svakako Vlade Republike Hrvatske odnosno konkretno iznosa od 40 milijuna kuna koji je bio raspodijeljen sukladno projektima. Ja znam da je kod mene konkretno u gradu mom Vrgorcu jer i sam sudjelujem u tome kao čelnik lokalne samouprave, tamo svugdje gdje god su ulice bile na neki način obnavljane ili bilo što drugo u infrastrukturi obnovila i rasvjeta. Što se zapravo u biti obnavlja, što je smisao ove obnove? Pa prvenstveno je to da se dakle postave rasvjetna mjesta koja će usmjeriti svoju svjetlost prema prema zemlji. Kugle dakle starog tipa koje su raspršavale to u svim smjerovima nisu dobre i one su te koje zapravo stvaraju svu ovu pomutnju i štete koje jesu. Svakako da to nije i jedini razlog. Ušteda je na prvom mjestu. Jučer sam čuo frapantan podatak, vjerujem da je istinit, a to je da samo zamjena svih kugli dakle kao rasvjetnih tijela u gradu Zagrebu bi donijela uštedu kojom bi se kompenzirala električna električna energija svih gradskih vrtića. Recimo podatak koji može biti poučan za sve nas. Ono što još samo na kraju želim istaknuti i kazati jeste da mi iz kluba Hrvatske demokratske zajednice jasno smo zauzeli stav da nije dobro s druge strane govoriti da mi to nismo, a to je da pozovemo sve stručnjake, znanstvenike i one koji su najpozvaniji sudjelovati u ovoj raspravi i koji poznaju jako dobro problem problem javne rasvjete, zatim proizvođače rasvjetnih tijela i eko udruge. Zato i postoje dva čitanja, da se u ta dva čitanja nađe rješenje odnosno najprihvatljiviji prijedlog za sve nas. I na kraju, svima onima koji se boje na čelu sa kolegom Kajinom i kolegicom Holy, zapravo ne znam čega se boje. Oni se očito boje nečega što je potrebito, nečega što je više značajno, dakle i rekao bih da šalju jednu poruku da ne treba ništa raditi. A ja bih im samo postavio pitanje ako se bojite predlagati i ako se bojite odlučivati zbog čega onda tako dakle oštro napadate Vladu u svim pogledima i čemu se zapravo onda vi nadate, kakvu poruku šaljete narodu. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Mario Habek. Izvolite. za koji smatram da je dobro da se donese, no ne bi trebalo ga donijeti pošto-poto, u nekoj žurbi i naravno da kao takav bude na kraju i manjkav. Najprije bih iznio jedan propust koji se evo dogodio odmah na početku, a to je nepoštivanje rokova. Naime, Zakon o zaštiti okoliša propisuje minimalni rok od 30 dana za sudjelovanje javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih propisa koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš. Naravno da je zakon o kojem danas govorimo, o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, propis koji će svakako imati utjecaj na okoliš. Evo mogu i citirati članak 141. Zakona o zaštiti okoliša koji glasi: "tijela javne vlasti dužna su osigurati pravovremeno i učinkovito sudjelovanje javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih propisa te ostalih opće primjenjivih i pravno obvezujućih pravila iz svoje nadležnosti koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš, uključujući i postupke izrade njihovih izmjena i dopuna". I članak 140., minimalni rokovi se može odrediti za sudjelovanje javnosti u smislu članka 141. stavka 1. ovog zakona u smislu Znači Vlada je na 102 sjednici usvojila i to dana 7. siječnja 2011. godine ovaj zakon te ga uputila u saborsku proceduru ne poštivajući rok od 30 dana za javnu raspravu. Smatram da je ovo neprimjereno, nedopustivo ponašanje jer javna rasprava znamo da je bitan segment kada svi oni koji poznaju materiju o kojoj se treba govoriti daju svoje konkretne prijedloge. Nije dobro da se na takav način vrhunske stručnjake marginalizira. Žao mi je što evo predlagač nije prihvatio niti jedan čak niti najdobronamjerniji prijedlog koji su uputili vrhunski stručnjaci iz raznih područja i koji su godinu dana radili na tom prijedlogu zakona. Nije trebalo u ovom slučaju čekati drugo čitanje pa da se prijedlozi prihvate, nego je to trebalo razmotriti prije prvog čitanja. Drugim riječima, ako postoji dobronamjeran prijedlog s jedne strane bilo bi korektno da i s druge strane u ovom slučaju Vlade pokazati dobru volju za suradnju i da ti neki prijedlozi budu prihvaćeni. Evo ukratko ću se osvrnuti na neke od članaka ovog zakona, dati neke primjedbe. U članku 1. spominje se riječ osvjetljavanje. Znamo da ova riječ nije u duhu hrvatskog rječnika već je ispravno koristiti riječ rasvjetljavanje. Stoga evo apeliram da se možda to promijeni. Smatram kako je navedeni evo članak potrebno izmijeniti na način da pored proizvođača odgovornost trebaju snositi i ovlašteni projektanti, vršitelji nadzora, izvoditelji radova i drugi, tj. ukratko trebalo bi definirati subjekte koji provode rasvjetljavanje prostora. članku 19. govori se o pojmu sigurnosna rasvjeta. Ovdje se treba drugačije definirati ovaj pojam i to da je sigurnosna rasvjeta ona sa vlastitim izvorima električne energije i odgovarajućom autonomijom rada bez distributivnog napajanja, a primjenjuje se za sprječavanje panike kod ljudi zbog gašenja osnovne rasvjete rasvjetljavajući najkraće izlaze iz prostorije. Ova definicija je tehnički prihvatljivija od one koje ste naveli u nacrtu zakona. Zatim člankom 21. definira se što je to svjetlosno onečišćenje. Svjetlosnim onečišćenjem smatra se neprimjerna emisija vidljivog dijela elektromagnetskog spektra, ali i dijelovi koji odgovaraju ultraljubičastom i infracrvenom dijelu spektra. Smatram da je ova definicija bolja od one koju ste naveli u prijedlogu. Smatram to jer osim dijela spektra koji je vidljiv čovjeku poznato je kako širi raspon koji obuhvaća infracrveno i ultraljubičasto svjetlo mnoga živa bića intenzivno osjećaju. U mnogim situacijama njihova se orijentacija bazira na refleksiji ultraljubičastog svjetla od neke plohe. Infracrveno zračenje već svojim osnovnim djelovanjem zagrijavanjem utječe na biosferu, te zato ovu definiciju smatram primjerenijom i ispravnijom od one koju ste naveli u nacrtu ovog zakona. Člankom 26. ovog zakona definira se koje uvjete mora ispuniti građevina koja uključuje rasvjetu. Pojavom najnovijih izvora svjetlosti snaga više nije odlučujuća kao što se to nalazi u prijedlogu već je to proizvedni svjetlosni tok. Potrebno je pored izvora svjetlosti uključiti svjetiljke jer jedno bez drugog ne ide. Ovdje je potrebno isto tako naglasiti pravilnikom kroz koji će se definirati svi potrebni tehnički parametri izvora svjetlosti. Evo ovo su samo neke od primjedbi koje sam iznio. Kao što smo evo danas mogli čuti u raspravi je stiglo nekoliko stotina stranica primjedbi. Ja se iskreno nadam da svi oni vrhunski stručnjaci koji su godinu dana radili na prijedlogu ovog zakona i dali te prijedloge predstavnicima Vlade, ministarstvu nisu to radili uzalud i da će većinu njih predlagač prihvatiti. Hvala lijepo. **Jarnjak, li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Završnu riječi uvaženi Nikola Ružinski, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja bih se prije svega zahvalio svim diskutantima, svim saborskim zastupnicima koji su podržali ovaj zakon i koji su dali korisne primjedbe. Mogu sa zadovoljstvom zaključiti da su svi klubovi zastupnika u principu podržali donošenje ovog zakona i veliki dio zastupnika, osim pojedinih iznimaka, uvažena zastupnica Mirela Holy je rekla da ga neće podržati, a neki su dali dosta primjedbi. Možda jedna od najznačajnijih primjedbi da ne omalovažavam ostale je ova što je došla od kluba HDZ-a od gospođe Marine Matulović Dropulić. Bio je prijedlog koji je vezan uz dosta često istaknutu kroz raspravu istaknutu činjenicu da se trebaju osigurati izuzetno velika sredstva, da ta sredstva bit će na teret dobrim dijelom jedinica lokalne samouprave ako se radi o javnoj rasvjeti. Međutim, ovdje ima daleko još i više drugih obveza. Ali u svakom slučaju mislim da je ovaj prijedlog dobar i da će doprinijeti onome što znači da ćemo mi taj zakon zaista moći provesti, da to nije zakon koji je samo nekakav ukras, nego da je to zakon koji će onda na taj način biti i provodiv puno lakše, a to je prijedlog da se izgradnja novih objekata odmah radi po zakonu, a postojeći objekti se kod rekonstrukcije moraju držati ovoga zakona. To bi vjerojatno, ne vjerojatno nego sigurno će ublažiti jedno brzo opterećenje jedinica lokalne samouprave, ali i ostalih sudionika, a u konačnici će dovesti do dobrog rezultata. Već i sama činjenica da će se novi objekti, nove ceste, nova nova igrališta ili sve ono što je vezano uz javnu rasvjetu pogotovo nekakve reklame i ono što svijetli po fasadama dovesti veoma brzo u pravu situaciju. Po ovom zakonu će već doprinijeti smanjenju Ja se moram ovdje osvrnuti na diskusiju kolege Zdenka Franjića, odnosno uvaženog zastupnika kojeg na žalost nema ovdje, ali je rekao toliko stvari da ja moram reći nešto u vezi toga. Ali i drugi zastupnici. Evo uvaženi zastupnik neposredno prije ovaj zadnji koji je govorio isto govorio o nepoštivanju struke, citiram profesora Bosanca koji je radio preko godinu dana, da je javna rasprava bila prekratka i da je to kao što je rekao gospodin Franjić bahatost Vlade koja na taj način donosi zakone. Ja ovdje neću diskutirati o tome da li je jedan lapsus calami kao što je mikron ili metar kad se piše mikrometar znači nepoznavanje struke. Ali bih htio reći da ako govorimo o bahatosti ja moram istaknuti duboko čuđenje onoga što je napravio profesor Bosanac sa Instituta "Ruđer Bošković" koji je svima poslao svoje primjedbe, postavljao pet udruga odnosno asocijacija je poslalo iste primjedbe. Dakle, to je taj ekipa vođena profesorom Bosancem. Pa onda još Zelena akcija. Uvažena zastupnica Holy je rekla da se primjedbe poklapaju, da govore o istome. Radi se zaista o istom od riječi do riječi. Dakle, kopirana je primjedbe od grupe profesora Bosanca. Onda je tu još bilo i Hrvatsko astronomsko društvo i Hrvatsko društvo za rasvjetu, dakle 5 istih, potpuno istih prijedloga je došlo, a u međuvremenu je prof. Bosanac i komunicirao s nama i onda je pisao, recimo ja vam mogu samo reći od njegovih 5, 6 mejlova od kojih su bile svakakvi prijedlozi, gdje je on rekao moja vizija donošenja zakona u potpunosti je suprotna s ovim što se sada događa, ministar treba odabrati najozbiljnije primjedbe, pozvati na sastanak i zajednički uskladiti, a onda na saborsko čitanje bi tada trebali u Saboru biti predstavnici tih primjedbi koji bi …/Ne razumije se./… stručno pojedine članke na pitanja sabornika. Dakle on ima jednu svoju posebnu viziju, ima posebno ponašanje, posebni odnos prema suradnji, a taj njihov godišnji, jednogodišnji rad ja vas neću ovdje gnjaviti, ali ja ovdje imam prijedlog koji je došao te grupe. Prijedlog od te grupe bio je na prvi nacrt, kad nismo dobili od njih nikakav prijedlog, na prvi naš nacrt je bilo nekoliko primjedbi, u kojih samo izdaleka možete vidjeti da je to jedna crvena crta na jednoj stranici, dakle nije bilo tih primjedbi, nismo mogli koristiti ono. Međutim kad smo napravili zakon u potpunosti, onda su stigle primjedbe, te su zaista, ovo sve što ste vi dobili, što ste čitali to jesu primjedbe te ekipe, i to ćemo mi razmotriti u ovom sadašnjem radu. Dakle ovo što je rekao kolega Franić uključite struku, da mi ćemo uključiti struku. Ali ne samo ovu struku, ne samo ovu ekipu, nego i onih još 24 druga, 29 je došlo primjedbi od kojih ima izuzetno značajnih, dragocjenih i konstruktivnih primjedbi koje ćemo mi staviti i u ovaj zakon kad bude došlo drugo čitanje će biti sigurno sa puno manje i tehničkih i ovih drugih pogrešaka, a o tome da li je termin ovakav ili onakav, da li je osvjetljenje ili rasvjetljenje o tome ćemo razgovarati sa strukom, i sa lingvistima i sa strukom i uzet ćemo ono u obzir što je na ovaj prijedlog koji je dan, on predstavlja kvalitetni prijedlog na koji se mogu dati primjedbe. I sad još samo, ako mi dopustite, uvaženoj zastupnici Mireli Holy, ovo nije ukras zakon i ono što smo mi napravili jest da je i gospodarski oporavak ovdje jedna od osnova, jer mi moramo reći, moramo shvatiti, mi koji se bavimo zaštitom okoliša i vi da je kvaliteta okoliša sigurno bitna za kvalitetu života i da sigurno utječe i na gospodarski oporavak. A da ne govorimo o energetskoj efikasnosti, a da ne govorimo o proizvodnji. Mi danas, možda se nećete složiti sa, odnosno vaše diskusije sa diskusijom uvaženog zastupnika Kajina su bile malo …/Ne razumije se./… oko toga da li treba poticati proizvodnju ili ne, ali vam mogu reći da već danas u Republici Hrvatskoj ima nekoliko tvrtki koji se već danas bave tom. Evo ja ću vam reći u Hrvatskoj je razvila proizvodnju energetske učinkovitosti, ekološki rasvjetnih tijela tvrtka TEP d.o.o. u Zagrebu i tvrtka Dekor iz Zaboka. Također mnoge proizvodne tvrtke u Hrvatskoj u sve većoj mjeri uvode LED rasvjetu u svoje proizvodne programe, od renomiranih tvrtki s referencama brojnim projektima rasvjete kao što je primjer DEKOR Zabok opet, Filix Pazin, Intra Lighting Čazma, RS Metali Sveta Nedelja, Elektrotehnika Križevci, itd. Ima niz tvrtki koje se uključuju, ovaj zakon će potaknuti vjerojatno i druge, dakle nisu to ciljani, dakle nije ovdje nekakav skriveni, skrivena namjera uvaženi zastupniče Kajin, nije skrivena namjera ni zato da ovaj zakon omogući otkrivanje još asteroida, a vjerojatno će doprinijeti tome, nego se radi o tome da ovakovi zakoni mogu potaknuti I dopustite mi, gospodine potpredsjedniče, da se osvrnem na još jednu primjedbu, koja možda nije direktno vezana uz rasvjetu, ali je bila danas izrečena ovdje, da se u Ministarstvu zaštite okoliša rade zakoni, a onda nakon toga i pravilnici koji zapravo imaju tu skrivenu namjeru i da dovode do raznoraznih malverzacija. Ja moram reći da ovo licitiranje s tim da li je 600 ili 700 milijuna štete nastalo u Fondu zaštite okoliša s ambalažnim otpadom je stvar u tome da činjenica leži u tome da je od tih 600 ili koliko hoćete milijuna, dakle ni jedna cifra nije točna, ali se javljala u dnevnom u dnevnom tisku, da je 150 milijuna u to utrošeno na onaj povijesni otpad, oko 200 i nešto milijuna, 200, 300 milijuna cirkulira u sustavu, a to što cirkulira u sustavu je …/Ne razumije se./… fond zato što tvrtke prva 3 mjeseca nisu htjele kad su trebale, bile obvezne plaćale, a 263 milijuna 263 milijuna je neplaćeni računi koje tvrtke nisu platile. Tako, ja bih rekao ovoliko, i još jedanput zahvaljujem na konstruktivnim primjedbama, a uključit ćemo struku i ovaj zakon će biti još i bolji nego ovaj koji je danas. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.